Отже, колеги, прошу підготуватись до реєстрації. Прошу провести реєстрацію, колеги, будь ласка.

Зареєстровано 336 карточок. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Але, колеги, у мене є підозра, що в залі не депутатів 336, а карточок 336. я хочу вам сказати, що зараз я проведу рейтингове голосування на особисту присутність депутатів у залі колеги. У нас наступний проект закону – це Закон України "Про оцінку впливу на довкілля", який має велике міжнародне значення для України. я не можу дозволити, щоб ми провалювали закони того рівня, які вдарять по авторитету нашої держави. Тому, шановні колеги, зараз я проведу персональне голосування на предмет присутності депутатів у залі. І я прошу усіх приготуватися до персонального рейтингового голосування на предмет присутності депутатів у залі. Прошу запросити депутатів у зал і прошу приготуватись до рейтингового голосування. Я почекаю 30 секунд. Прошу зайти і приготуватись.

Отже, готові? Зараз я проводжу персональне рейтингове голосування. Якщо у залі буде недостатньо голосів для проведення сесії, я просто закрию засідання, колеги. Отже, займайте робочі місця. Вважаю, не прийнятним таке відношення до роботи. На Погоджувальній раді маса звернень стосовно того чи іншого законопроекту, а коли ми приходимо до прийняття рішень, залі просто немає дисципліни необхідної для роботи. Я більше не буду вмовляти з трибуни, я просто закрию засідання, колеги. Отже, прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні на предмет персональної присутності депутатів в залі. Прошу проголосувати і прошу взяти участь голосувати "за". Будь ласка, голосуємо, колеги.

"Відродження" – 7, "Воля народу" – 1. Колеги, я більше не буду вмовляти. У зв'язку з тим, що немає необхідної кількості депутатів, я оголошую вечірнє засідання Верховної Ради України закритим, колеги. Завтра о 10 годині прошу всіх прибути в зал. Завтра буде заключний день нашої сесії. Завтра "година Уряду", після "години Уряду" будемо закривати сесію.